Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування.

В залі зареєстровано 274 народних депутата України. Шановні колеги, сьогодні день народження нашого колеги Володимира Ілліча Іванова. (Оплески) Я вам бажаю наснаги, успіхів, досягнень, перемог. Переходимо до нашої роботи. Я нагадую, що нами було прийнято рішення і на Погоджувальній раді воно було так само підтверджено про те, що в четвер та в п'ятницю ми працюємо до 15 години з перервою з 12-ї до 12:30. У п'ятницю ми працюємо з урахуванням того, що час на запити і на "Різне" перенесено на кінець дня. Немає заперечень? Добре. Шановні колеги, надійшла заява від двох депутатських груп про перерву із заміною на виступ. Хто виступає, Шахов? Шахов, будь ласка.

Сергій Шахов, Луганщина, депутатська група "Довіра". Шановні колеги, з цієї великої поважної трибуни всі 28 років багато політиків хотіли роз'єднати схід та захід. Але велике горе об'єднує сьогодні, а не роз'єднує. На заході була величезна злива, і слава Богу, що немає серйозних втрат людей, але є розірвані сім'ї, є зруйноване майно. Люди сьогодні мешкають один у одного, залишившись безхатьками. Також всі знають, що була велика пожежа в Луганській області. Загинули люди. Зруйновано більше 100 будинків, церква. Практично полум'я добралося до лікарні у місті Сєвєродонецьку. Хто за цим стоїть? Хто буде відповідати за те, що сталося в цій державі? Це сталося не просто через лихо природнє. Це сталося від рук людей, які грабували і грабують нашу державу. Я прошу зараз парламент вшанувати пам'ять хвилиною мовчання людей, які загиблі і на заході, і на сході.

Дякую. банда тих, хто вирубав ліси, банда тих, хто торгує наркотиками, хто торгує навіть органами людей. Ці факти були у загиблого Сергій Самарського, якого вбили посеред білого дня. Вкрадені мільярди гривень із бюджету. Хто сьогодні буде відповідати за те, що коїться в нашій державі? Всього-на-всього працює рік новий парламент монобільшості. Я звертаюся до кожного з вас, шановні колеги, треба зробити тимчасову слідчу комісію і все ж таки зробити аудит лісогосподарства куди поділися ліси, куди поділися підприємства в нашій державі, хто зруйнував ці підприємства і чому сьогодні люди тікають з нашої країни кудись працювати за кордон. Тільки ми можемо відновити довіру людей в нашій державі заради майбутнього, заради нашої Батьківщини, яка повинна буди сьогодні в небезпеці. А сьогодні кожна людина сидить і тремтить, що буде далі: чи помре дитина від наркотиків, чи згорить в пожежі, як це було в Луганській області, люди були оточені вогнем. Шановні колеги! Не один раз і ще раз скажу і звернуся до вас: хватить гратися у політику. Черчіль говорив: "Хто грається в політику, той програє. Хто займається господарською діяльністю, будує, а не грабує, той тільки може перемогти". Давайте об'єднаємося і все ж таки наведемо лад в нашій країні. Сьогодні треба негайно відсторонити від своїх обов'язків в Луганській області начальника МЧС, хлопці відпрацювали нормально, але він ненормально працював. Зробити розслідування чому так сталося, чому люди 3 години сиділи без пожежників і горіли прямо в пеклі. Треба негайно… Веде Шановні народні депутати! Відповідно до статті 25 Регламенту у вівторок ми маємо 30 хвилин для виступів уповноважених представників депутатських фракцій та груп з внесенням пропозицій, оголошень, заяв і повідомлень. У зв'язку з цим прошу представників фракцій записатись на виступи.

Будь ласка, Рахманін Сергій Іванович, фракція політичної партії "Голос". Лозинський. Роман Лозинський, фракція "Голос". Шановні українці, колеги депутати! Ми всі з вами з нетерпінням очікували завершення реформи децентралізації. коли гроші і повноваження є в громадах, коли голова відповідної громади або депутати місцевих рад вирішують, що ремонтувати, школу чи, можливо, амбулаторію, можливо дорогу. Саме це була ключова філософія децентралізації, коли ніхто не має права впливати на громади, ні Прем'єр-міністр, ні Президент України, ні Голова Офісу Президента. В цьому була суть децентралізації: ресурси громадам, повноваження громадам. Але, які рішення нам пропонують цього тижня у Верховній Раді? Нам пропонують залишити право розпоряджатися нашими коштами, коштами громад на рівні районів, районним державним адміністраціям. Нам пропонують залишити районні ради. Нам пропонують залишити контроль згори. Нам пропонують залишити вертикаль тих людей, які будуть далі дьоргати за нитки, далі викликати в районні бані і далі казати, де будуть кошти, а де коштів не буде. Ми з фракцією "Голос" абсолютно проти, категорично проти такого підходу, кошти і повноваження повинні залишатися саме в громадах. А що насправді відбулося? Давайте слідкувати за руками, спочатку команда Президента забула змінити Конституцію, забула вилучити районні ради. Чи було це в концепції реформи? Було. У нас будуть вибори до районних рад, у нас далі будуть бюджетні повноваження на рівні районів. І ми пригадуємо Апостольський район, як приклад, де вже утворені 100 відсотків громад, але там залишилася районна рада і ця районна рада залишатиметься і надалі, це ризик і загроза, яка тяжіє над громадами. Навіщо це все? Для чого така реформа? Лише для того, аби залишити контроль над громадами. І сьогодні під стінами Верховної Ради зібралися представники Верховинського району, Коцюбинського, Хотин, Переяслав, про це завжди говорили Теребовля, Галич, більшість громад абсолютно не розуміють повноважень нових районів і не розуміють, як можна залишати бюджетні важелі впливу в районах. Як можна ставити під ризик і під удар все те, що робилося для громад? Я ще раз наголошую, що ми з фракцією "Голос" категорично проти такого підходу. Децентралізація – це гроші громадам, вплив і повноваження громадам, а не Офіс Президента, який і далі по дзвінку буде вирішувати. Дякую.

Шановний пане віце-спікере, шановні народні депутати! Вже майже рік працює цей склад парламенту, і більше року є в країні діючий Президент. Що сьогодні в сухому остатку їх діяльності? Я вважаю, це був рік колосального обману людей з боку Президента Зеленського і правлячої більшості в парламенті, тому що питання завершення війни на сході, питання боротьби з бідністю, питання соціальної підтримки людей – все це залишилося на папері. І Президент Зеленський, і більшість парламенту не виконали своїх передвиборчих обіцянок, і "слащавая лодка" "Слуги народу" розбилась об суровый быт в країні. Що діється сьогодні в парламенті, що ми спостерігаємо? В умовах економічної кризи парламент другий тиждень поспіль розглядає суто лобістський закон про легалізацію казино. Це типовий політичний гротеск. Подивіться на вчорашній день, так зване "ноу-хау" по позачергових засіданнях парламенту, які здебільшого присвячені проштовхуванню лобістських законів на кшталт того, що був протягнутий вчора. Вчора був протягнутий закон через парламент, по якому Кабінет Міністрів має право створити уповноважену структуру, яка отримує електроенергію в два рази дешевше, ніж населення України, і потім виробляє з неї біткоїни. Я впевнений, що ця корупційна оборудка буде предметом розслідування правоохоронних органів після зміни цієї влади. Позиція нашої фракції "Опозиційна платформа – За життя" абсолютно чітка будь-яке позачергове засідання парламенту повинно мати одну мету. Перше – це зміна уряду, уряд у відставку, тому що він переплутав пріоритети і замість допомоги нашим громадянам, займається обслуговуванням спекулянтів, які скупили облігації внутрішнього державного займу і на цьому заробляють. І друге – це прийняття законопроектів, які допомагають нашим людям пережити ці складні часи. Все інше, що виноситься на позачергові сесії, як і вимагається або благається Президентом країни, без цього порядку денного – це знущання над народом України, це нехтування інтересами наших людей і наша фракція категорично проти цього і в цьому балагані приймати участь не буде. Дякую за увагу. Поки Зеленський заглядає в очі Путіну і шукає там миру, на передовій продовжують вбивати українців. (Шум у залі) Тільки за останній тиждень вбили 10 українських воїнів, поки ви смієтеся. Тільки вчора вбили трьох українських воїнів і поміж них медика, який рятував пораненого. І замість того, щоб засудити російську агресію, замість того, щоб боротися проти російського окупанта ви тут, в серці України, в Києві боретесь проти української мови. Сьогодні зранку ми прощалися з Тарасом Матвіївим, а 8 років тому тарас Матвіїв провів всі ночі на Мовному майдані біля Українського дому. Тоді ми захищали мову від Закону Колесніченка-Ківалова. Бо і для Тараса Матвіїва, і для будь-якого патріота боротьба за українську мову і війна проти Росії на передовій – це та ж сама війна. Бо війна проти України Росії і політичні переслідування, які робить Росія проти України, і теперішня влада, – це та ж сама частина гібридної атаки Росії проти України. шановні колеги, я хочу від "Європейської солідарності" звернутись до усіх українських сил: ми повинні об'єднатись і не дозволити винесення і розгляду законопроекту 2362 тут, в залі. Я хочу звернутись до всіх українців: 16 липня о 9 ранку прийти сюди, під стіни Верховної Ради України, щоб спільно захистити українську мову. І хочу звернутись також до "слуг народу", до монобільшості. Напевно, багато хто з вас або був на Мовному майдані 8 років тому, або дивився по телебаченню і тримав кулаки за тих, хто ночували біля Українського дому. Сьогодні і від нас залежить, і від кожного з вас залежить, чи буде це питання винесене, чи не буде. Воно отримало негативний висновок комітету. Міністерство освіти проти. Міністерство фінансів проти. Давайте переконайте своє керівництво не виносити його на розгляд. А ініціаторам цього законопроекту я хочу сказати: не чіпайте мову. Як посієте московський вітер – пожнете українську бурю. Слава Україні! ГОЛОВУЮЧИЙ. Слово надається народній депутатці Тимошенко Юлії Володимирівні, фракція політичної партії Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина". Шановні колеги, шановний народе України, який, я переконана, хоч частково слухає цю Верховну Раду! Сьогодні по суті останній тиждень сесії і це можна вже підводити, можна так сказати, підсумовувати, останній рік роботи Верховної Ради. Підсумовувати від слова "сумно". Сумно насправді. Ви знаєте, що вчора ми обговорювали на Погоджувальній раді питання відзначення 30-річчя проголошення державного суверенітету. І перше, що мені спало, чесно кажучи, на душу, коли це обговорювалось, що цинізм і подвійні стандарти просто захлинули сьогодні країну. Ви знаєте, що таке державний суверенітет України, який проголосила ця декларація. Це самостійність народу України в управлінні своїм життям. Це самостійність народу України в самовизначенні в усіх сферах свого життя. І чи можемо ми сьогодні констатувати, що народ України управляє своїм життям в своїй власній державі? Ні. Тому що останні шість років, а особливо більше року останнього, ми з вами бачимо, що країна президентами здана по суті всеохоплюючому зовнішньому управлінню фінансовими глобальними структурами спекулятивного характеру. Сьогодні вони управляють країною в своїх інтересах, а інтереси людей практично знищені і перекреслені. Я можу вам сказати, що я тримаю в руках Декларацію про державний суверенітет. І тут написано, що народ України є єдиним джерелом державної влади в республіці. А крім того, тут зазначено, що земля, надра, і все, що належить сьогодні країні, природні ресурси, вони всі є власністю українського народу. Я хочу запитати, ця влада або попередня провела хоч один референдум, перед тим як продавала нашу сільськогосподарську землю, перед тим, як продавала стратегічну власність? Ні. Сьогодні в цьому залі і в кабінеті Президента панує всеохоплююча здача українських інтересів. В усьому панує корупція, яка сьогодні поставлена на законодавчий рівень, лобістські закони стали суттю роботи цього парламенту. І керується весь цей законодавчий процес всупереч інтересів людей. І тому зараз треба чітко сказати: або ми повертаємо управління країни народу, або цій владі грош ціна. І на місцевих виборах народ України може це поправити і зупинити цей беспредел. Слово надається Грищуку Роману Павловичу, фракція політичної партії "Слуга народу".

Шановні колеги, шановний пане Голово, шановні українці! Звертаюсь до кожного, кому не байдуже поняття безпеки, волевиявлення та захисту прав українців. Як відомо, ми активно боремося в Одесі з бандитським режимом, встановленим мером міста Геннадієм Трухановим. 9 червня за наказом Труханова стався напад на активіста та лідера громадської організації "Спільна мета" Володимира Савченка. Серед білого дня прямо на пішохідному переході зловмисники підло, із спини напали на Володимира і лежачого добили на очах у прохожих, завдавши йому тяжкі тілесні ушкодження. Ми впевнені, що ця подія пов'язана з активною правозахисною позицією Володимира. А саме: напередодні у ліквідації незаконних шлагбаумів та отриманні судових рішень щодо заборони будівництва елітних ЖК в рекреаційних зонах нашого міста. Хочу подякувати нашій місцевій поліції, яка зараз робить усе, аби знайти та покарати винних. Я особисто знайомий з Володимиром та знаю, скільки добра та користі він приніс Одесі та Україні. Він віддав останні кошти на підтримку наших хлопців на війні та регулярно їздив на передову, підтримуючи українських військових. Саме він абсолютно безкоштовно захищає права одеситів кожного дня. Володимир нещодавно став батьком. Він, як і кожен батько, прагне кращого для своєї дитини і робить все, щоб його син жив у безпечному та комфортному для життя місті. Він мій друг, та я знаю, про що кажу. На відміну від своїх нападників та їх головуючого Геннадія Труханова Володимир за кожне своє слово та кожну свою дію може відповісти перед законом. І зараз я вимагаю, аби закон захистив його. Ми боремося за щасливе майбутнє у нашому місті. В місті, де бізнесом може займатися кожен, а не лише ті, хто входить до бандитських угрупувань Труханова або ділиться з ним награбованим. У місті, де кожен має рівні права та свободи. Ми почали руйнацію режиму Траханова. І обіцяємо вам, Геннадію Леонідовичу, вашої бандитської епохи скоро не стане. Моє офіційне звернення я направляю до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та Генерального прокурора Ірини Венедіктової. Та прошу приєднатися кожного небайдужого мого колеги в цьому залі до підпису цього звернення. Адже напад на Володимира Савченка не просто поодинокий випадок, а один із сотень епізодів застосування сили до активістів у всій країні, які борються із злочинною владою та їх кишеньковими угрупуваннями. Дякую за увагу. Слово надається народному депутату… Зараз, почекайте, хай вийде група "Партії "За майбутнє". Дорогі друзі, українці! Я хотів би звернутися від імені депутатської групи "За майбутнє". Я розумію, що в цьому залі і, зокрема, в Офісі Президента по-різному ставляться до нашої групи, до моїх колег. Але нас 24 депутати, ми всі – мажоритарники і представляємо 4 мільйони українців в цьому парламенті. Вже рік ми бачимо, що в цьому залі партія влади ділить депутатів на чорних і білих. Але, на превеликий жаль, тиждень тому ми дізналися, що не тільки депутатів ділять на чорних і білих, але, на превеликий жаль, і наших виборців. Справа в тому, що рішенням Кабінету Міністрів депутати від "Слуги народу" і ряд інших отримали на свої округи кошти, так звані кошти на соціально-економічний розвиток. На превеликий жаль, і це ганебно, депутати від нашої депутатської групи, ще раз наголошу, які представляють 4 мільйони виборців, таких коштів не отримали. Чому? Напевно тому, що у нас є своя позиція. Напевно тому, що ми не голосували за Закон про землю, або не голосуємо за дуже багато, на жаль, злочинних законопроектів в цьому залі. Скажіть, будь ласка, я звертаюся до "Слуг народу" і до Президента Зеленського, чи це нормально ділити виборців на чорних і білих? Скажіть, будь ласка, чи дитячі садки, школи, лікарні, поліклініки, інші соціальні об'єкти в наших регіонах, а ми представляємо більшу половину України, вони не заслуговують на державні кошти тільки тому, що ми не зі "Слуги народу"? Це ганебна історія. Я від імені депутатської групи хочу звернутися до Президента України Володимира Зеленського. Пане Президенте, ви тут говорили про те, що ви представляєте всіх українців. Ми вимагаємо зустрічі нашої депутатської групи з паном Зеленським. Ми хочемо трошки розширити горизонти Президента, розказати, що відбувається в регіонах. І хочемо почути думку і Президента і Прем'єра з приводу виділення коштів державного бюджету. Якщо хтось думає, що білі плями мають бути на території і на карті України тільки тому що ми не зі "Слуги народу" – так не буде. Це ганебна ситуація, це ганебний підхід. І ми вважаємо і вимагаємо змінити цю ситуацію. Тому чекаємо на зустріч з Президентом Зеленським. Дякую. Слава Україні!

Доброго дня, шановні колеги, шановна президія! Олег Кулініч, депутатська група "Довіра". На сьогодні економіка нашої країни знаходиться в дуже важкому стані. На неї значним чином вплинули обмежувальні заходи, пов'язані з коронавірусом. Але, якщо розбиратися глибше, то природа цих негараздів значно глибша. І не тільки коронавірусна криза на це вплинула, а це ще прискорилось рядом негативних факторів. Аналізуючи основні показники соціально економічного розвитку держави за перше півріччя, можна стверджувати, що якщо уряд реально не візьметься за відновлення економіки, нас чекають дуже важкі і складні часи. Ось конкретні цифри. За перше півріччя цього року показник по доходам загального фонду державного бюджету був виконаний лише на 92 відсотка. Тобто ми не доотримали 38 мільярдів гривень. Найбільший провал був допущений митними органами – мінус 34 мільярди, і податковими органами – близько 2 мільярдів гривень. Якщо б у червні "Нафтогаз" та "Приватбанк" не перерахували до Державного бюджету свої прибутки в обсязі 64 мільярди гривень, то реальний показник по доходам державного бюджету був би виконаний лише на 80 Це мінус 102 мільярда гривень. Крім того, у першому півріччі уряд зібрав 94 відсотка від річного обсягу прибутку державних компаній. Це практично весь річний обсяг. Тому абсолютно незрозуміло, що ми будемо робити у другому півріччі, і за рахунок чого будемо наповнювати державний бюджет. Від контрабандних схем на митниці країна щомісяця втрачає 5 мільярдів гривень. І приблизно ж таку суму ми втрачаємо від скруток ПДВ. Як це не прикро, за період цієї сесії ми не розглянули жодного законопроекту проти контрабанди, проти скруток ПДВ, і які б дійсно виводили економіку країни "в білу". А такі законопроекти є в сесійній залі, зареєстровані в Раді, їх треба виносити в сесійну залу і голосувати. Рівень життя людей також дуже погіршився, доходи населення в першому півріччі становлять 874 мільярди гривень, тоді як витрати – 935 мільярдів гривень. Це негативна тенденція. Люди майже 61 мільярд витратили із власних заощаджень, це при тому, що борги за комунальні послуги – 60 мільярдів гривень. Тому уряду необхідно робити висновки і разом, в пакеті до проекту Державного бюджету, вносити такі законопроекти, які реально змогли б покращити життя людей і які б могли відновлювати економіку. І треба виносити такі законопроекти, які б підтримували власне виробництво. Якщо вже й давати державні гарантії, то під власні компанії, національні компанії, які у нас є. Щоб не було того, що відбулося вчора, коли незрозуміло кого ми хотіли кредитувати і таким чином провалювати абсолютно стратегію власного виробництва, яка дійсно потрібна для нашої держави. Дякую.

Дякую. Шановні колеги, завершено обговорення депутатських фракцій і груп. Прошу народних депутатів зайняти свої місця і ми продовжуємо розгляд питань. Запрошую доповідача на трибуну. 2285-д. Нагадую, ми йдемо по правках.

Володимирівна, я правильно розумію, що є п'ять правок, на яких ви будете наполягати, п'ять правок? Ви не можете на 5 хвилин поставити чужі правки, це не ваші правки.

шановні колеги, займіть свої місця. Повертаємося до розгляду питання порядку денного. Тимошенко.

Я можу доповідати? Шановні колеги, я сьогодні говорила про те, що ми святкуємо 30-річчя проголошення Декларації про державний суверенітет України. є окремий розділ, називається "Культурний розвиток", де Україна бере зобов'язання забезпечувати національно-культурне відродження українського народу, функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя. Мало того, що зараз намагаються по суті скатувати українську мову, але зараз, в цьому залі, всупереч Декларації про державний суверенітет, розглядається закон про гральний бізнес. Я хочу зараз, враховуючи, що залі Верховної Ради взагалі байдуже сьогодні, про що йде мова, головне – натиснути "зелену кнопку", звернутися до народу України, і сказати, що зараз в цьому залі здійснюється порушення Декларації про державний суверенітет, по суті, топчеться національно-культурне відродження українського народу, знищується духовність української нації. Тому що протягується Закон про гральний бізнес, який дає можливість в будь-якій точці України, біля шкіл, біля дитячих садочків, біля учбових закладів, в житлових масивах, організувати всеохоплюючий гральний бізнес як в системі оффлайн, так і в Інтернеті – казино, букмекерські контори. І вони оголосили, що це велике благо для України, тому що це принесе в бюджет 4 мільярди гривень. Дорогі друзі, я говорила про те, що для того, щоби вони зарахували 4 мільярди гривень в бюджет, треба щоб народ України програв 40 мільярдів гривень, але я помилялася. Помилялася, тому що наші експерти прорахували повністю Закон про оподаткування грального бізнесу і зараз я хочу заявити: для того, щоб, як говорить Президент, 4 мільярди гривень зарахувати в бюджет від грального бізнесу, треба щоб українці програли 82 мільярди гривень. Це витягнуто буде з кишень людей, з кишень родин, з кишень в тому числі хворих людей на залежність від грального бізнесу. Ви знаєте, що Всесвітня Всесвітня організація охорони здоров'я визначилася, що залежність від грального бізнесу – це хвороба, називається лудоманія і що вона страшніша і за наркоманію, і за алкоголізм. закон приймається. І наслідком цього Закону про гральний бізнес буде те, що наші люди, наші діти будуть, по суті, під ризиком такої хвороби як лудоманія. Лудоманія приводить до самогубств, до руйнації родин і так далі. Але не вони хочуть не тільки тут внутрішню мафію забезпечити мільярдними потоками грошей, вони також залучають мафію з усього світу, бо дають можливість іноземним корпораціям, іноземним учасникам приймати участь в організації тут "доїння" наших родин в системі грального бізнесу. Я також хочу повідомити зараз українцям, що в цьому законі передбачається по суті зняття оподаткування з грального бізнесу. І тепер, уявіть, українці важко працюють в аграрному секторі, важко працюють на заводах, на підприємствах, працюють підприємцями важко, заробляючи цю нещасну копійку для своєї родини, а мафії зараз цим законом віддаються мільярди для того, щоб просто зняти з людей ці гроші в беззаконний спосіб. І ті правки, які я ставлю на підтвердження, говорять про те, що встановлюються такі алгоритми проведення цих ігор, що людина виграти не зможе, тому що такий алгоритм, який не дає людині виграти, а дає тільки програти. Це аморальне сьогодні явище, яке робиться Президентом України на замовлення кримінальних кіл, які завжди з цих гральних залів робили центри торгівлі наркотиками, центри розповсюдження проституції. Це, по суті, духовне нищення України. Я вимагаю зняти з розгляду цей закон, а правки… Веде засідання Дякую. Тоді, шановні колеги, зараз я буду ставити підряд цих 5 правок. Прошу зайняти свої місця.

Юлія Володимирівна, 92-а, 94-а, 105-а, 106-а, 135-а, правильно? Шановні колеги, підготуйтесь до голосування. Ставлю правки на врахування…

92 правка, Марусяк. Комітетом була підтримана. 94-а, Фролов. Також була підтримана. 105-а, Вельможний. Врахована частково. Заблоцький, врахована частково, 106-а. І 135-а, Марусяк. Врахована по суті. Готові голосувати? Готові голосувати? Готові голосувати? Добре. Ні, ми голосуємо за правки. Ставлю на голосування правку номер 92. Комітетом вона була врахована. Наполягають на її відхилені. Я ставлю її на голосування в тій редакції, яка запропонована комітетом. Прошу підтримати та проголосувати. За-239 Рішення прийнято. Правка номер 94. Комітетом вона була врахована. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 105 правка. Ставлю її на голосування. Така сама ситуація. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати. За-246 Рішення прийнято. 106 правка. Готові голосувати? Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. На підтвердження правка.

За-243 Правка підтверджена. Крулько. Іван Крулько, фракція "Батьківщина". Я би хотів звернутися до сесійного залу змилуватися нарешті над українцями і хоча би в переддень річниці Декларації про державний суверенітет не вкидати Україну в нову велику біду, яка називається "повальне відкриття ігорного бізнесу". Ми як "Батьківщина" категорично проти цього закону. Ми вважаємо, що цей закон не принесе нічого доброго для України, а бідних українських людей зробить ще біднішими. ті багатії, які підуть грати в казино, вони не обідніють, а от бідні люди, які в автоматах все програють, вони просто стануть нищими, вони залишаться без будь-яких засобів для існування. Саме тому я пропоную поставити на підтвердження наступні поправки. І прошу зал не підтримувати ці поправки і голосувати червоними кнопками. Це поправки номер 146, 206, 225, 310, 322, 462, 469, 509, 518... ви мені передали цей список, я зараз поставлю правки на підтвердження. Шановні колеги, я пропоную наступним чином: щоб не витрачати час, я буду називати правку, вони всі на підтвердження, і ми будемо голосувати. Немає заперечень? Правка 146. Прошу підтримати та проголосувати. На підтвердження, всі правки, які я зараз я буду зачитувати, вони на підтвердження. За-232 Рішення прийнято. Наступна 206 правка. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-234 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 225 правка. Прошу підтримати та проголосувати, на підтвердження.

За-237 Рішення прийнято. 310 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-238 Рішення прийнято. Правка підтверджена. 323 правка, Фролова. Ставлю її на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати.

За-243 Рішення прийнято. Наступна правка 509. Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Наступна правка 518. Прошу підтримати та проголосувати. За-242 Рішення прийнято. Наступна правка 529. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. Наступна правка 530. Прошу підтримати та проголосувати.

Рішення прийнято. Правка 540. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. 660 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-245 Рішення прийнято. 704 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-245 Рішення прийнято. 704 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. 718 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-247 Рішення прийнято. 753 правка. Ставлю її на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-246 Рішення прийнято. 1022. Прошу підтримати та проголосувати. За-243 Рішення прийнято. 1090. Прошу підтримати та проголосувати. За-248 Рішення прийнято. 1709. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-248 Рішення прийнято. 1709. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. 1710. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. Рішення прийнято. 1929. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-241 Рішення прийнято. Наступна правка 1930. Прошу підтримати та проголосувати.

2311. Зупиніть голосування. 2311 – голосували? Вибачте. 2318. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-242 Рішення прийнято. 2448 ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-244 Рішення прийнято. 2449. Це остання правка, на якій наполягав Крулько. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. Скільки правок? Три правки? Дві правки. Не можна. Добре. За-243 Рішення прийнято. По черзі правки які? Почекайте. Олександр Сергійович Колтунович. Після цього переходимо до голосування за закон. Правильно? Точно? Домовилися. Запросіть народних депутатів до зали, три правки. Колтунович. Шановний Дмитро Олександрович, там справа в тому, що мої правки ставили на підтвердження щодо територіальних гральних зон. Але 1828, 1829

Дякую, шановний Дмитро Олександрович. Шановні виборці, я звертаю вашу увагу на те, що за даними Київського міжнародного інституту соціології, 56 відсотків громадян України виступають проти легалізації грального бізнесу в Україні, відсотків з них ще допускають ідею лотерей, але в жодному разі не легалізацію грального бізнесу в Україні. Якщо оберемо іншу соціологію – соціологічної групи "Рейтинг", відсотків громадян України виступають проти легалізації грального бізнесу в Україні. Ті 4 мільярди гривень, які йдуть в бюджет України, це очевидно, що вилучається 40 мільярдів гривень Дякую за увагу.

Я ставлю на голосування правку 1828, на підтвердження. Прошу підтримати та проголосувати. За-240 Рішення прийнято. Ставлю на голосування правку 1829. Прошу підтримати та проголосувати. На підтвердження ставлю.

За-234 Ставлю на підтвердження правку 1834. Прошу підтримати та проголосувати. За-232 Рішення прийнято, правка підтверджена. Шановні колеги, ми домовлялися. Михайло Миколайович, ми домовлялися, я запитував, хто буде наполягати. Сказали – більше ніхто. Переходимо до голосування. Михайло Миколайович! Ні-ні, почекайте! Буде у вас відсоток, ми ще попрацюємо сьогодні. У вас відсоток від грального бізнесу? То треба швидше проголосувати. Ми зрозуміли Ставлю на голосування. Шановні колеги! Нарешті я можу це сказати.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 Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, переходимо до розгляду питань. Шановні колеги, вам запропонований... Радуцький Михайло Борисович, з процедури.

Шановні колеги, питання реєстраційний номер 3648 є пропозиція голови комітету сьогодні не розглядати з об'єктивних причин. Немає заперечень? Можемо не розглядати? Ні, ми або голосуємо… Ми не обговорюємо. (Шум у залі) Ні, ми можемо поставити і прийняти рішення або про відкладення, або якщо це буде консенсусом. Тут немає обговорення. Якщо ви наполягаєте, тоді я ставлю на голосування пропозицію голови комітету про відтермінування розгляду законопроекту реєстраційний номер 3648 у зв'язку з тим, що він сьогодні знаходиться на розгляді в НАЗК. Ставлю на голосування цю пропозицію. Прошу підтримати та проголосувати. За-281 Рішення прийнято. Дякую. Наступне питання порядку денного – це проект Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова") Шановні колеги, нам необхідно прийняти рішення про включення цього питання до порядку денного. Необхідна підтримка 226 народних депутатів України. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати.

За-296 Рішення прийнято. Пропонується застосувати процедуру ad hoc щодо розгляду та прийняття рішення на цьому пленарному засіданні. Прошу підтримати та проголосувати. За-301 Рішення прийнято. Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

Шановні колеги, доброго дня! До вашої уваги пропонується законопроект про погашення боргів підприємства "Південмаш". Колеги, що таке "Південмаш"? Це єдине українське підприємство, яке виготовляє ракети. Це не руда, це не зерно, це шлях України до майбутнього, яке, я сподіваюсь і переконаний, буде у нашої держави саме космічне. На заводі "Південмаш" працює 6 тисяч людей. І вже 11 місяців ці 6 тисяч людей не отримують зарплату. Колеги, 11 місяців, ви тільки вдумайтесь. Ми приймаємо рішення про шахтарів, чия праця теж дуже дуже шанована, але навіть там немає такої заборгованості. А ці люди продовжують ходити на роботу. І саме завдяки їм наша країна ще досі має здатність виготовляти ракети. Мені іноді здається – ну кидайте ви вже цю працю, якщо вам не платять гроші стільки часу навіщо ви ходите на цю роботу? Але вони все одно не кидають, вони все одно ходять на цю роботу, бо ракети, виробництво ракет – це їхнє життя. "Південмаш" знаходиться в місті Дніпрі. Якщо хтось був в Дніпрі, то знає, що немає в Дніпрі жодної родини, в якій не було б людини, яка працює на "Південмаші". В законопроекті мова іде про погашення боргів по зарплаті, яких є приблизно 300 мільйонів гривень. І також є біля 2 мільярдів гривень боргів перед бюджетом. Сьогодні на бюджетному комітеті було прийнято рішення, що ми погасимо борги по зарплаті, а борги перед бюджетом відтермінуємо на декілька років для того, щоб завод мав можливість оздоровитись і покращити своє фінансове становище. Разом з космічним агентством зараз напрацьовується програма заходів, які дозволять повернути цьому підприємству платоспроможність, щоб воно не ходило з протягнутою рукою, де взяти гроші на зарплату, а могло виготовляти ту продукцію, заради якої воно створено, а власне, космічні ракети. Було проведено виїзне засідання Комітету з питань економічного розвитку в Дніпрі, де рішенням комітету був затверджений перелік заходів, по якому ми послідовно йдемо для того, щоб повернути космічну галузь України в те становище, в якому вона має бути. Дякую, Дмитро Давидович. До слова запрошується голова підкомітету Комітету з питань бюджету Забуранна Леся Валентинівна. Доброго дня, шановні колеги! Комітет з питань бюджету 14 липня розглянув законопроект 3697 щодо змін до Державного бюджету на 2020 рік стосовно додаткових заходів з фінансового оздоровлення "Південмашу". У комітеті проаналізовано законопроект із урахуванням висновків Головного науково-експертного управління та Міністерства фінансів. І звернуто увагу на основні питання, що відображено у листі-висновку комітету. Зокрема, пропонується уточнити ряд положень законопроектів. В частині: виключити збільшення доходів за кодом "Інші надходження" і визначити видатки розвитку за новою програмою у сумі 342 мільйона 63,9 тисяч гривень, при цьому, виклавши найменування цієї програми у редакції фінансова підтримка державного підприємства "Південмаш". Уточнити бюджетні показники з урахуванням прийнятих законів. Залишити норму щодо необхідності затвердження урядом плану розвитку "Південмашу". І загалом, враховуючи наведене, Комітет з питань бюджету рекомендує Верховній Раді законопроект 3697 за результатами розгляду у першому читання прийняти за основу та в цілому як закон з урахуванням пропозицій, наведених у листі-висновку комітету. Прошу підтримати рішення комітету. Дякую за увагу. Дякую. Шановні колеги, будь ласка, запишіться на виступи: два – за, два – проти від депутатських фракцій та груп.

Хочу нагадати, що на старті нашої незалежності ми багато чим пишалися. І особливо – одним із найбільших, найславетніших, найперспективніших з точки зору науково-технічного прогресу підприємством з гордою назвою за абревіатурою ЮМЗ, зараз більш звичне "Південмаш". Чому пишалися? Та тому що ми тоді були в трійці з п'яти космічних держав на той період, маючи найсучасніше, найпотужніше, максимально локалізоване виробництво з новітніми технологіями, з найкращим у світі КП "Південне", яке свого часу очолювали світочі ракетно-космічної техніки – Янгель, Конюхов, а директором підприємства був двічі Герой праці Макаров. І от, як кажуть, приїхали, дожилися. Не прийнявши цей закон і не підтримавши трудовий колектив, "Південмаш" – банкрут, і Україна назавжди зникне з мапи ракетно-космічних держав і вже точно впаде на узбіччя сировинного придатку сильных мира сего. Щоб на нас не впав ярлик "похоронної команди", треба однозначно голосувати "за". І взагалі, по великому рахунку, зайнятися перспективою держави, а не такою ганьбою, як ігорний бізнес, дерибан землі, яким ми, на жаль, присвятили левову частку свого пленарного часу в цьому півріччі. "Батьківщина" голосує "за". ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую. Качура Олександр Анатолійович. Олександр Качура, фракція "Слуга народу". В цілому підтримую підтримку "Південмаш". І прошу передати слово колезі про фракції Максиму Бужанському. Шановні колеги, шановна президія, шановні працівники "Південмаш"! Я рік чекав на цю мить. Ми повинні врятувати "Південмаш". Це наша гордість, це наш шлях до космосу, це шлях нашої країни до майбутнього. Тому я радий бачити, що весь парламент України підтримає те, що будуть погашені борги за рік, який працівники "Південмашу" працюють, не сидять вдома, а працюють без зарплатні. Я дякую кожному, хто підтримав включення цього питання в порядок денний. Я дякую кожному, хто підтримував цей законопроект. І я прошу кожного з вас підтримати "Південмаш", підтримати наше майбутнє. Дякую.

коли перед Україною стояло питання вибору вектору економічної інтеграції. І тоді якраз мої колеги Віктор Медведчук і інші попереджали, і ми зробили відповідні дослідження, щодо того, що неправильний вектор економічної інтеграції призведе до фактично вбивчої ситуації у високотехнологічних секторах промисловості. Ми розірвали і скасували зону вільної торгівлі з країнами СНД. Ми приєдналися до зони вільної торгівлі з країнами Європейського Союзу. І що ми отримали? Ми обнулили свій високотехнологічний потенціал. відсотків інноваційної продукції, яку ми виробляли в структурі промислової, почали виробляти менше 1 відсотка. Ситуація з "Южмаш" – це тільки єдиний приклад. Набагато є складніша ситуація і на інших об'єктах, які втратили традиційні ринки збуту, які втратили коопераційні зв'язки. І коли ми говоримо про підтримку, то нам потрібно не 300 мільйонів гривень, хоча це теж важливо, ділити і по зарплаті компенсувати людям, а нам необхідно відновлювати взаємовигідні економічні зв'язки з країнами Євразійського економічного союзу. Якщо ми хочемо поглиблювати і створювати високотехнологічне виробництво, ми маємо відновлювати євразійський вектор економічної інтеграції. Для прикладу. Така країна як Сінгапур, вона приєдналася до зони вільної торгівлі з країнами Євразійського економічного союзу. Сінгапур – це країна, яка створює майбутнє, створює сучасні технології і створює високу додану вартість у себе в країні. Тому, безумовно, наша партія підтримає даний проект закону. Але давайте поглиблювати економічні зв'язки і регіональну економічну кооперацію з країнами Євразійського економічного союзу, тому що там наше високотехнологічне, інноваційне майбутнє. Я дякую за увагу. Шановні колеги, шановний пане Голово! Мова іде про без перебільшення стратегічного підприємства, яке знаходиться на півдні, майже на півдні нашої держави, в мільйонному місті. І не колишній, а я впевнений, майбутній флагман нашої ракетно-космічної галузі і ніяк інакше. Південний машинобудівний завод навіть зараз в умовах жорсткої конкуренції на світовому ринку продовжує приймати участь у міжнародній програмі, в американській програмі, до речі, стосовно доставки вантажів на Мова іде про ракетоносій "Антарес", який продовжує вироблятися на цьому заводі. Це перше. Друге. Беззаперечно, вирішення соціального питання, а саме заборгованості по зарплаті для жителів мільйонного міста – це дуже великий крок і це наш борг як представників народу, і наш борг як представників держави перед колективом цього заводу. Трохи дивує позиція, яку займають, зокрема "Укроборонпром" і Міністерство оборони стосовно оборонних заказів. Тому що ми знаємо, що можливості "Південмашу" не вичерпуються ракетоносіями і космічними програмами. Чимало вони можуть запропонувати в тому числі того, що потрібно для наших Збройних Сил і для оборони нашої країни.

Це наш з вами борг, повторюю – прийняти відповідне рішення, яке беззаперечно буде підтримане нашою фракцією з метою того, щоб підтримати нашу ракетно-космічну галузь і забезпечити її безперешкодний рух вперед. Дякую. Молоток Ігор Федорович. Після цього – Шахов. Після цього – переходимо до голосування. Шановні колеги, шановний головуючий! Група "За майбутнє" буде, звичайно, підтримувати цей законопроект. І я вважаю, що цей законопроект повинен об'єднати зал, ми не повинні тут політизувати цього питання. Дійсно, "Південмаш" – це те підприємство, яке відрізняє Україну. Це підприємство робить високоінтелектуальну і якісну продукцію, і це дає можливість бачити майбутнє нашої держави. Звичайно, та заборгованість, яка за 11 місяців склалася на цьому підприємстві – це дійсно ганьба. І ми повинні не допускати таких ляпів. Я ще раз хочу сказати, що цей законопроект дає можливість подивитися на Україну під іншим кутом. І група "За майбутнє", звичайно, буде підтримувати.

Ми зареєстрували з колегами 4 роки тому законопроект 2070, який не потребує додаткових вкладень із бюджету 300 мільйонів, в 5 мільярдів, як вчора було, просто проголосувати про фрі-зони Луганської і Донецької областей. І я переконаний в тому, що мільярди доларів, сотні мільярдів гривень будуть влиті у ті території, де йде війна. Треба підтримати не тільки "Південмаш", треба підтримувати хімічну галузь, нафтову галузь, добування газу. Сьогодні страждають люди за кордоном і працюють на державу там в рабстві, а треба повернути їх у нашу державу. Ми підтримуємо цей законопроект. Група "Довіра", безумовно, проголосує. Але я вимагаю сьогодні від кожного з вас поставити на голосування законопроект 2070 про фрі-зони для Донбасу. Дякую. Перше питання у мене. Комітет рекомендує за основу і в цілому. Немає заперечень? Немає, супер. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (щодо додаткових заходів з фінансового оздоровлення державного підприємства "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод імені О.М.Макарова) з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками. Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.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

За-324 Рішення прийнято, закон прийнятий в цілому. Дякую. Надійшла заява від двох депутатських фракцій про перерву із заміною на виступ. Дмитрієва Оксана Олександрівна.

Шановні колеги, дорогі українці! Сто днів назад в Україні нашими українськими лікарями була проведена перша трансплантація кісткового мозку від неродинного донора. Ще рік тому про це було годі і мріяти, а зараз в лікарні "ОХМАТДИТ" вже готуються до другої такої операції. До речі, при трансплантації кісткового мозку дата 100 днів є дуже важливою, бо зараз можна чітко сказати, що донорський кістковий мозок організм прийняв, операція пройшла успішно, і наш перший пацієнт – маленький хлопчик Назар буде рости здоровим. Колеги, я хочу подякувати саме в першу чергу вам! Бо ви у грудні підтримали мій законопроект 2457. Я вдячна вам за кожен з 320-и голосів. Ми разом дали старт трансплантації кісткового мозку в Україні. Зараз я знову звертаюся до вас із проханням. Для того, щоб трансплантація кісткового мозку була можливою, потрібно постійно наповнювати наш український реєстр донорів кісткового мозку. Маленького Назарчика врятував донор з Німеччини. Для нашого другого пацієнта донора знайшли теж за кордоном. Але є пацієнти, яким неможливо знайти донора зовсім. В Україні є дитина, якій не можуть і досі знайти донора. Може, хтось із нас чи наших близьких є саме тією людиною, яку шукають вже декілька місяців по всьому світу, бо вирішальним є співпадіння генотипів. Комбінації генів настільки складні, що наш шанс знайти донора у світовому реєстрі, де зареєстровано 35 мільйонів людей, лише 70 Для українського пацієнта цей відсоток ще менший, бо у світовому реєстрі немає українців, а ми з вами генетично більш споріднені. Колеги, я хочу звернутися до вас із проханням долучитися до підтримки та популяризації донорства кісткового мозку. Бути донором не страшно і не боляче, бо трансплантація кісткового мозку – це трансплантація клітин, які беруть з крові. Це як звичайне донорство крові, але триває близько 4-5 годин і потім донор повністю відновлюється. А для того, щоб зареєструватися донором навіть не потрібно здавати кров, достатньо лише взяти мазок з внутрішньої поверхні щоки, після зразок відправляють в лабораторію і вносять ваші результати у реєстр. Наш реєстр потрібно наповнювати. Наш реєстр потрібно підтримувати і фінансово, бо це не державний благодійний фонд, який фінансується за благодійні кошти. Кожен потенційний донор коштує реєстру тисячу гривень. Долучайтесь до українського реєстру донорів кісткового мозку. Потрібно просто зайти в Інтернеті на сторінку благодійного фонду, реєстр донорів кісткового мозку та зареєструватися. Після цього ви отримаєте ось такий пакет, де зможете стати потенційним донором. Донорство – це найблагородніший прояв людяності і я впевнена, що наш парламент може це довести. Дякую вам. про включення до порядку денного та прийняття рішення про скорочення строків внесення альтернативних законопроектів. Це проект Закону про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями (реєстраційний номер 3760). Необхідно прийняти рішення про включення цього питання в порядок денний сесії. Готові голосувати? Будь ласка, займіть свої місця, підготуйтесь до голосування. З процедури – Соболєв. Соболєв Сергій Владиславович. 11:37:11 СОБОЛЄВ С.В. Соболєв Сергій, фракція "Батьківщина". Пане Голово, я вам довів всі факти, що законопроект 3201 регулює аналогічні питання саме інвестиційної діяльності. Вчора на засіданні профільного комітету розглядалися обидва законопроекти, але оскільки не вийшов термін подачі альтернативних – вирішили відтермінувати. У мене велике прохання, оскільки включається цей законопроект, 3201 щоб теж був включений, тим більше, він проходить ту саму процедуру розгляду на комітеті. 3201. Дякую. ГОЛОВУЮЧИЙ. Сергій Владиславович, рішення про включення в порядок денний сесії приймає комітет. Я звертаюсь до комітету, якщо є можливість, розглянути і прийняти таке рішення. Вони не є альтернативними, але вони можуть розглядатися, як ми розглядали законопроект про референдум, оскільки вони пов'язані однією тематикою регулювання. Якщо я не помиляюся, виходячи з вашого виступу. На жаль, я не настільки глибоко зараз знаходжуся в цьому законопроекті. Ні, це не передбачено,Сергій Владиславович. Я розумію, буде пропозиція комітету – я обов'язково включу. Прошу комітет розглянути таку можливість. Ставлю на голосування це питання. Прошу підтримати та проголосувати. Про включення до порядку денного сесії. За-69 Рішення не прийнято. Шановний пане спікер, шановні колеги! Велике прохання здвинути і зараз розглянути, це дуже швидко буде, Постанову Верховної Ради про Звернення Верховної Ради до КМУ щодо необхідності збереження унікального ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" та створення на його базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська. Тобто це всі автори зі всіх фракцій є, і, в принципі, він уже давно стоїть, і є профільного комітету рішення. Просто час йде, і дуже велике прохання розглянути навіть без обговорення його. Дякую. Дякую. Це питання стоїть в нас сьогодні в порядку денному, але в самому кінці. Народний депутат звертається з проханням розглянути це питання зараз. Немає заперечень? Необхідно його обговорення? Необхідно? Ні. Ставлю на голосування пропозицію про прийняття за основу і в цілому з урахуванням пропозицій комітету та необхідними техніко-юридичними правками проект Постанови про Звернення Верховної Ради Верховної Ради України до Кабінету Міністрів України щодо необхідності збереження унікального ландшафтно-архітектурного комплексу "Садиба Даховських" створення на її базі державного ландшафтно-паркового музею Історії Українського Війська (реєстраційний номер 3581). Готові голосувати? Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати.

За-335 Рішення прийнято. Дякую, шановні колеги. Повертаємося до питань порядку денного. Шановні колеги, вам запропонований до включення до порядку денного сесії проект Закону про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та деяких законів України щодо діяльності Верховного Суду та органів суддівського (реєстраційний номер 3711 і два альтернативних – 3711-1, 3711-2). Ставлю на голосування пропозицію про включення цього питання до порядку денного сесії. Прошу підтримати та проголосувати.

За-237 Рішення прийнято. Є наступна пропозиція. В нас буде перерва з 12-ї до 12:30 для зібрання керівників депутатських фракцій та груп в моєму кабінеті. Почекайте. Можна я договорю? Заява від Заява від "За майбутнє" і "Батьківщина". Правильно? Ні, вони не брали сьогодні. Ми беремо перерву з 12:30 до 12:30 до 1 години, а прошу зібратися в моєму кабінеті о 12:20. Немає заперечень? Немає. Дякую. Зараз повертаємося до розгляду питань. Вам запропонований до розгляду проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу" (реєстраційний номер 3489). Пропонується розглянути це питання за скороченою процедурою. Прошу підтримати та проголосувати.

За-237 Рішення прийнято. До слова запрошується народний депутат України Монастирський Денис Анатолійович. Шановні колеги, доброго дня! Це невеликий технічний законопроект, я прошу звернути на нього увагу. Він передбачає віднесення керівника Державного бюро розслідувань до керівника державної служби. Технічність цього законопроекту полягає в тому, що на сьогодні Директор ДБР віднесений до осіб рядового та начальницького складу, так як, наприклад, статус директора НАБУ, подібний. для того, щоб нормально відбувалося призначення осіб, які займають посади державної служби в ДБР, потрібно, щоб він мав статус керівника державної служби. Це абсолютно технічний законопроект, який жодним чином не впливає на повноваження ДБР, і він потрібен для того, щоб державна служба в ДБР нормальним чином працювала, не менше, не більше. Пропонував його для того, щоб проголосувати за основу та в цілому, але я бачу, що, можливо, будуть певні зауваження від фракцій. Готові за скороченим масштабом доопрацювати, я думаю, спільно комітетами до другого читання. Прошу сконсолідуватись, підтримати цей технічний, але важливий законопроект. Дякую вам.

Будь ласка, Корнієнко Олександр Сергійович – співдоповідач. Шановні колеги, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування розглянув на своєму засіданні 3 червня проект Закону про внесення змін до статті 91 Закону "Про державну службу" (з реєстраційним номером 3489), поданий народним депутатом України Денисом Монастирським. Комітет підтримує ідею автора законопроекту щодо законодавчого закріплення повноважень керівника державної служби Державного бюро розслідувань за Директором Державного бюро розслідувань та директорами відповідних територіальних управлінь. Разом з тим, беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління у необхідності доопрацювання проекту, комітет вирішив звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини першої статті 116 Регламенту під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій, поправок щодо виправлень, уточнень, усунення помилок та суперечностей у тексті законопроекту, інших структурних частин законопроекту або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні та відповідають предмету правового регулювання комітету. Також комітет рекомендує скоротити наполовину строк подання суб'єктами законодавчої ініціативи пропозицій і правок. Враховуючи зазначене, комітет ухвалив рекомендувати Верховній Раді відповідно до пункту 1 частини першої статті 114 Регламенту за наслідками розгляду в першому читанні прийняти законопроект за основу. Дякую за увагу. ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Олександре Сергійовичу. Шановні колеги, є необхідність обговорювати?

Олексій Гончаренко, "Європейська солідарність". Ми зараз розглядаємо з вами Закон про ДБР. Тільки його вже неправильно називати Державне бюро розслідувань, його правильно назвати "державне бюро переслідувань", або "державне бюро репресій". Тому що це перетворилося в каральний орган проти опозиції української, який який просто знущається з української опозиції, відкриваючи абсурдні справи в першу чергу проти п'ятого Президента – Петра Порошенка, починаючи від Мінських домовленостей, завершуючи проходом кораблів, або створенням Православної Церкви України. Тільки залишилося відкрити справу про безвіз. Ми чекаємо на цю справу. Це повністю в дусі ДБР. Але, на жаль, навіть на цьому ДБР не зупинилося, воно пішло далі. І воно вже перетворилося навіть з "державного бюро репресій" в державне бюро взагалі Росії. Так правильно це розшифрувати. Чому? Тому що подивіться, що вони роблять останнім часом: забирають обладнання в українського ПВО для того, щоб відкрити українське небо і роззброїти нас перед можливим нападом з боку країни-агресора. Далі, ми не знаємо, куди інформація з цього обладнання була передана. Да, зараз нам кажуть – "ой, ми будемо перевіряти". А як же таке можна було зробити? Далі, наступний крок ДБР, напевно, – це опечатати склади з озброєнням український Збройних Сил, забрати зброю у наших військових, які захищають нас тут і сьогодні. Це те, чим сьогодні займається ДБР. І замість того, щоб розігнати цю лавочку повністю, вони повністю її продовжують кришувати. Трубу прорвало, ми всі чули ці плівки і був сморід на всю країну, але трубу замінили, а систему не поміняли. І ДБР продовжує знищувати і опозицію, і Україну. Ось правда про ваше ДБР. Бакунець Павло Андрійович. правового врегулювання проходження державної служби в ДБР. Як ми знаємо, за загальним правилом керівник державної служби і сам має бути державним службовцем. Однак, тут слід зауважити, що Директора ДБР призначають в особливому порядку і тому він не являється державним службовцем. Цей законопроект

Роман Лозинський, фракція "Голос". Дорогі українці, шановні колеги депутати! А що це зараз відбувається взагалі? У нас справедливість вернулася в країну? У нас нарешті правоохоронні органи перестали бути ручними? У нас нарешті розслідують справи не майданівців, а тих, хто справді має нести відповідальність? Що нам пропонують в законі? Нам пропонують знову розширювати повноваження очільника ДБР. Ви пам'ятаєте, хто такі ДБР? Ви пам'ятаєте, хто зараз там працює? Адвокат Януковича, який перший заступник, який очолював тимчасово. Ті, хто зараз пробують розглядати справи в першу чергу майданівців, а не тих, хто був по ту сторону барикад з "Беркутом" і тітушками? Що взагалі відбувається? Ви хочете державну службу так покращувати, повноваження нові надавати? Так ви не врятуєте державну службу. Аби врятувати державну службу, потрібно забезпечити ресурс, потрібно забезпечити абсолютно нормальні умови роботи і тоді змінювати держслужбу комплексно. А зараз надавати додаткові повноваження держслужби керівникам ДБР, керівникам тих правоохоронних органів, які абсолютно суб'єктивні, тим, які разом з поліцією творять зараз поліцейську державу – це абсолютний абсурд. Поки справедливість не повернеться на вулиці країни, поки у нас в державі ці органи не стануть незалежними, поки в нас нарешті поліція не буде катувати і ґвалтувати разом з Аваковим, а буде перезавантажена, як тільки відбудуться відкриті чесні конкурси на голів, в тому числі ДБР, ми тоді можемо говорити про зміну державної служби в ДБР. А зараз поверніть справедливість, поверніть відчуття безпеки людям під своїми будинками, яких там доганяють і вбивають. Справедливість, Авакова у відставку, реформа правоохоронних органів – і тоді змінюємо якісь інші речі державної служби.

Тут прозвучало, що це законопроект є технічним і нема ніяких проблем. Хочу вас проінформувати, шановні колеги, що ці повноваження, які надані в тому числі директору ДБР, не узгоджуються з Конституцією, це по-перше. І я хотів би нагадати всім нашим колегам, вам про те, що рішенням Конституційного Суду спроба передати повноваження через 106 Конституції на предмет призначення керівництва (та звільнення) ДБР та організації діяльності Президенту визнано такою, що не відповідає Конституції. А тому Президент, всупереч прямих приписів Конституції і рішень Конституційного Суду, призначив це. І вказано, що ДБР – це є правоохоронний орган і він виведений з системи виконавчої влади, оце тут шукайте цю проблему. І на сьогоднішній день, щоб придати йому статус більш-менш до виконавчої влади, яка підконтрольна виключно Кабінету Міністрів, якраз і є спроба внести до списку державних службовців. Це, по-перше, не узгоджується тому, що не може бути державним службовецем особа, яка призначена Президентом. По-друге, я хочу сказати, що, на жаль, на сьогоднішній день Державне бюро розслідувань, у тому числі його керівництво, працює поза межами правового конституційного поля. Тому нема чого підтримувати цей законопроект. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Виступає ще Шкрум Альона Іванівна, після цього переходимо до голосування. 11:55:16 ШКРУМ А.І. Шкрум Альона, фракція "Батьківщина". Доброго дня, колеги! Ну, по-перше, хотілось би запитати від українців до представників монобільшості. Коли ж ми побачимо нового директора ДБР? І коли ж нарешті цей орган отримає незалежного, я сподіваюсь, і професійного керівника? А далі вже розглядати такі законопроекти. По-друге, колеги, законопроект важливий, хоча й технічний. І насправді він складається з однієї строчки, яка вже є врегульована в іншому законопроекті – 2260, який ми всі разом з вами прийняли в грудні 2019 року, де це питання врегульовано комплексно, де розділена політика і державна служба. На жаль, цей законопроект не підписується Президентом сім місяців, колеги. Сім місяців Президент його не підписує і не повертає до Верховної Ради, і це є абсолютно порушенням Конституції і ганьбою. Тому я закликаю Президента не порушувати Конституцію, як це робили до нього Янукович та Порошенко, або підписати законопроект, або повернути його. Знову ж таки, сподіваюсь, підписати, і тоді це питання буде комплексно вирішено. Дякую.

Поки готуються народні депутати, ще раз, підходили і задавали запитання: перерва до першої буде години. О 12:20 нарада голів депутатських фракцій та груп та керівництва парламенту в моєму кабінеті. Дякую. Ставлю на голосування на голосування пропозицію про прийняття за основу з пропозицією комітету щодо врахування запропонованих уточнень при підготовці до другого читання згідно зі статтею 116 проекту Закону про внесення змін до статті 91 Закону України "Про державну службу" (реєстраційний номер 3489). Готові голосувати? Ставлю на голосування. Прошу підтримати та проголосувати. За-246 Рішення прийнято. Комітет звернувся з прохання скоротити наполовину строки подачі пропозицій та правок та підготовки до другого читання. Дивіться, є пропозиція... Ну, ви запитуєте: навіщо? Підійдіть до комітету і задайте їм це питання. Ставлю на голосування пропозицію комітету. Прошу підтримати та проголосувати щодо законопроекту 3489. За-225 Рішення не прийнято. Строки не скорочені.

Дякую.